Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и Народното събрание. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили България със своя заповед е разрешил изпращането и ползването на самолет с екипаж от военнослужещи от състава на за изпълнение на специални полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на отбраната, както следва: - на 4 март 2020 г.: летище София – летище Загреб, Република Хърватия; - на 5 март 2020 г.: летище Загреб, Република Хърватия – летище София. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 4 март 2020 г. с входящ № 003-09-23 и е предоставено на Комисията по отбрана. Колеги, продължаваме с първа точка от дневния ни ред. Процедура – господин Чуколов, заповядайте.

Обратно предложение има господин Симеонов. Само по процедурата, господин Симеонов. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, категорично против съм приемането и гласуването на такова предложение, тъй като става въпрос за най-елементарна клеветническа кампания точно в стила на колегите от „Атака“! Въпросните факти, които бяха цитирани, ги ня-ма!

Ще подложа на гласуване предложението на господин Чуколов – днешното изслушване да се предава по Националната телевизия и Националното

да ни направите изложение, господин Чуколов. Колеги, моля да спазваме времето – когато Ви подам сигнал, да се ориентирате към приключване на изказването. ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Нечленуващ в ПГ): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Каракачанов, призовали сме Ви днес тук да дадете сведения за имотите, които Вашето министерство разпродава на цени – в пъти под пазарната им стойност. Имоти – сделки, под които стои Вашият подпис. Тук да обясните и за кадровата политика, която налагате като старши коалиционен партньор на ГЕРБ; за отправените от Вас заплахи, защото имаше и такива заплахи; и опити от Ваша страна практически да извоювате имунитет на предложените от Вас кадри на висши, ръководни позиции в управлението на страната Но да караме поред. Имотите, които се разпродават под пазарната им оценка. Какво значи „имоти с отпаднала необходимост“? Имоти, които вече не се ползват. Ако през 90-те години Иван Костов се беше сетил за този циничен израз, израз, щеше да говори за предприятия с отпаднала необходимост. Това е изключително цинично. Следващото може би е хора с отпаднала необходимост. Не може по такъв начин да се отнасяме към държавна собственост – в случая собственост на Българската народна армия в миналото, сега на Българската армия, собственост – изградена, купена, закупена с труда на българския народ. От „Атака“ не приемаме това определение, което Вие давате, че тези продажби били започнали по времето на минали правителства. Да, вършели са се такива сделки, за съжаление, но и по Ваше време се вършат.

подайте документи към прокуратурата! Помня, преди години имаше някакви такива съмнения за корупция – тогава премиерът Борисов развали цели сделки, които вече бяха дадени на Джи Пи Груп ли, на кои други фирми. Има Има ли съмнение, разваля се и се започва отначало. В крайна сметка тези сделки може и да са започнали при предишни правителства, но Вие сте подписали заповедта за тях, или там както се казват сделките, те

за имоти по Българското Черноморие; за имоти в промишлени зони, където има предприятия за милиони, както ще стане ясно по-късно; за имоти в идеалния център на български градове. тези имоти са продадени много, много, много евтино – в пъти по-евтино. Когато казвате, че Българската армия, Министерството на отбраната трябва да внася определена вноска в държавния бюджет, тези имоти с отпаднала необходимост се използват за това – да пълним бюджета. Нека да Ви напомня, че има имоти със стратегическа необходимост – това са американските бази, които са четири в България.

по най-груби оценки, около 4 милиарда долара би трябвало да бъдат внесени в българския бюджет. Тогава няма да се занимаваме с някакви милиони. Трябва да продадем златен имот – няколко милиона да влязат в бюджета. Защото американската армия, американската държава не плаща за тези бази, които използва тук. Справка в други държави, където Америка има бази – проверете, ей така от обща култура, колко плаща САЩ на тези държави, за да ползва техни съоръжения. Милиони и милиарди плаща. По времето, когато съставяхме коалицията „Обединени патриоти“, когато Вие се явявахте за кандидат-президент, излъчен от нас, тогава, господин Каракачанов, не помня да сте казали: стана ли министър на отбраната, ще извършвам сделки, ще продавам български имоти. Не помня да сте казвали това, защото, ако го бяхте казали, нямаше да бъдем съгласни да Ви издигнем за министър на отбраната. По никакъв начин нямаше да бъдем съгласни. Осъществявайки тези сделки, не се ли замислихте, че пазарът на имоти си има своята специфика? Не може някакъв анонимен чиновник, който нито подава декларация пред КПКОНПИ, нито пред Сметната палата, нито подлежи на някакъв по-щателен отчет, който е абсолютно анонимен за широката публика, да извършва сделки за милиони! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ориентирайте

Госпожо Председател, дами и господа! По начина на водене, защото две трети от изказването на преждеговорившия нямаше връзка с темата! Не знам защо позволявате като председател на Събранието и водещ днешното заседание да се говори по всякакви други теми, а не по това, което те са поискали. От неговото изказване разбрахме единствено, че

благодаря за забележката, но не я приемам. Господин Вицепремиер, заповядайте в рамките на десет минути да направите своето изложение. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Неуважаеми господине, от Вашето изложение – объркано и изсмукано от пръстите, стана ясно, че въобще не сте в час за какво задавате въпрос, а от Вашите медийни изяви стана ясно, че търсите евтин политически дивидент. Ако на Вас след 15 години

подготвил съм го да Ви обясня бавно и напоително. След реформите в Българската армия в периода след 1991 г., след съкращаването на личния състав и на поделенията в Българската армия, до настоящия момент в Министерството на отбраната се оформя значителен ресурс от имоти, които са с отпаднала необходимост за ведомството, тоест имоти, които са закрити и не се използват! Тези имоти са бивши казарми, полигони, летища, подблокови пространства и така нататък. Продажбата на имоти с отпаднала необходимост се извършва по реда на Закона за държавната собственост – повтарям: се извършва по се извършват редица дейности, като: промяна на първоначалния статус от публична в частна държавна собственост след решение на Министерския съвет – понеже Вие говорите „някакви анонимни чиновници“. Обяснявам Ви реда – след 15 години, ако не сте го научили, да Ви го обясня след решение на Министерския съвет утвърждават се с актове за частна държавна собственост от областните управители по местонахождение на имота и редица други дейности, позволяващи тази реализация. В Министерството на отбраната тези имоти се продават с наддаване. Министерството на отбраната ежегодно се изготвя план-програма за имоти с напреднала документална готовност, които се утвърждават от министъра на отбраната и публично се оповестяват на сайта на ведомството. Публично се оповестяват! През съответната година се провеждат и конкретните процедури – търгове, за които, съобразно законовите разпоредби, се публикуват обяви за насрочени търгове на сайта на Министерството и в два национални ежедневника най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на срок за подаване на заявленията за участие. В обявата се описват данни за имота, местонахождението му, началната тръжна цена, описание на имота, площ, депозит, място, дата и час на търга – 30 дни преди това! Един от най-добрите юристи в България – зад гърба ми да бяхте попитали, нямаше да се излагате!

включена балансова стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имота, с която също се увеличава цената с десет на сто. При неявяване за даден имот цената на следващия търг не се намалява – остава същата. Ще съкратя, защото нямаме време. Процедурите за продажба на имоти с отпаднала необходимост се изпълняват в съответствие на Закона за държавната собственост и неговия правилник. Контролът върху тези процедури е както вътрешноведомствен – чрез администрацията в Министерството, Дирекция „Вътрешен одит“, Инспекторат на Министерството на отбраната, Служба „Военна полиция“, така и външноведомствен – Сметна палата, Военна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“. Така че контрол има и вътрешно-, и външноведомствен. Ще Ви дам една справка понеже твърдите за много имоти, апетитни имоти споменавате острови, полуострови, архипелази, централни апетитни имоти – бъркате се вероятно с полуостров Крим или Чукотка, но сега ще Ви дам данните. (Шум, смях.) Моля, слайд 1 да се публикува,

до настоящия момент са продадени 196 броя имоти – в Приложение № 1 го има. За периода, откакто аз съм министър на отбраната – две години и десет месеца, за 2017 г. са продадени десет имота, от които една част са наследени като процедура от служебния и от предишния министър – процедурата е минала, аз трябва само да разпиша договора. Десет имота обаче! За 2018 г.

са продадени шестнадесет имота. Моля, дайте имотите на справката, да видим има ли острови, полуострови, архипелази, жълти павета и нещо друго! Може ли вторият слайд, ако обичате? Сравнителният анализ показва ясно, че по времето, когато аз съм бил министър, няма продажба или свръхпродажба на имоти. Напротив, ако сте запомнили предишната графика, ще видите, че по мое време са продавани най-малко имоти за всяка една година поотделно, а и общо, ако искате, като мандат до момента. Първото Ви обвинение, което тиражирате в медиите публично, не отговаря на истината – тук колегите ми подсказват, че всъщност е лъжа. Няма масово продаване на имоти с отпаднала необходимост! Второто Ви твърдение, че се продават острови, полуострови, архипелази, жълти павета и не знам си какво – от втората справка става видно, че и това не е вярно. и това не е вярно. Още едно допълнение. За пръв път министър на отбраната връща имоти на Министерството на отбраната. За пръв път 56 декара, които бяха подарени на община Поморие, бяха върнати в собственост на Министерството – казвам „подарени“, а са върнати.

И тъй като Вие споменавате в медиите имоти по Черноморието, споменавате Червенка и така нататък – имам ги тук някъде написани Вашите твърдения, нито един от тези имоти, видно от графика, който излиза, не е продаван. Не е продаван! Напротив, моята политика е не да продавам имотите, а да ги съхранявам, което, разбира се, ни струва и доста пари, защото по години, всяка година плащаме за охрана, като и тук политиката ни е да се охранява от фирмата на Министерството на отбраната и по-малко от частни фирми. фирми. По отношение на имотите Министерството на отбраната се е държало с грижата на добър стопанин. Напротив, моята идея тези имоти да не се продават е защото в страната има около 3500 военнослужещи, които нямат жилище. Моята идея за тези имоти е не да бъдат продавани на парче или подарявани на общини, а върху тези имоти, през процедурата за отстъпено право на строеж, Министерството на отбраната да придобие жилища в гарнизоните, в които имаме остри нужди. Само в София са 1200 картотекираните военнослужещи, които нямат жилища и Министерството на отбраната, респективно бюджетът на държавата, плаща наеми, при положение че има имоти, върху които могат да бъдат построени срещу отстъпено право на строеж, а не срещу пари на Министерството на отбраната.

и да се опитате от тази лъжа да направите истина. Аз Ви призовавам: излезте и кажете кой остров – защото и това говорихме, кои острови сме продали, кои полуострови, за архипелазите Вие ще ми поясните в географията на България къде има такива – къде сме продали имоти по морето?

Госпожо Председател, уважаеми колеги! И министър Каракачанов влезе в тона на душманите на „Атака“ отпреди 15 години,

Казах, господин Шопов – помолих господин Каракачанов да се отнася почтително към народните представители. Преминаваме към кръга от въпроси. Първи въпрос от парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, господин Гаджев.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 Още в предизборните програми както на ГЕРБ, така и на „Обединени патриоти“ залегна концепцията за отстъпеното право на строеж – точно, за да се реши въпросът с настаняването на картотекираните военнослужещи. Това е и част от социалния пакет, който се опитваме да развием в правителството този мандат. Тази мярка е залегнала и в Управленската програма на правителството и съответно изведена като приоритет.

Картотекираните служители са в точен брой – 3324, това е към края на 2019 г. Между другото, много е прав господин Гаджев – в Комисията по отбрана няколко пъти е ставало въпрос за тези неща. Ръководството на Комисията по отбрана няколко пъти е поставяло въпроса – когато провеждахме политиката по повишаване на доходите, което беше положителна политика, която подобри тенденцията за попълване на некомплекта в армията, второ поредна година некомплектът се попълва, разбира се, не в онези размери, които е достигнал, но миналата година са около 400 човека повече, 2018 г. са около 157 човека повече това е правилната политика. Освен увеличение на заплатите, тоест доходите, другият много важен фактор при военнослужещите е социалният пакет, който могат да получат – жилищата, и евентуално децата им да ползват детски ясли и детски градини. Защото това се получава – един военнослужещ, да кажем от Ямбол,

него. На практика, нищо че го повишаваш в звание и длъжност, отнемаш му част от възнаграждението, защото плаща повече. Поради тази причина ние ще направим – и сме го направили, заместник-министър Запрянов работи по този въпрос, той е готов една класификация на градовете с наемите, горе-долу средно, и примерно в големите градове, където наемите са по-скъпи, ще покриваме по-голяма част от наема, който военнослужещите плащат, защото иначе го ощетяваме. Другият проблем, който възниква, е, когато преместиш военнослужещия от Ямбол или от Плевен в София или Пловдив, там няма място за детето му в детската градина. Имаме няколко детски градини, които са към Министерството на отбраната, но те не са достатъчни. И точно поради тази причина е направен разчет за цялата страна. Първо, направили сме разчета по азбучен ред на населените

се строят жилища. Още в края на първата година обсъдихме този въпрос с Министерството на отбраната, след това сме го коментирали в Комисията по отбрана, вместо да продаваме имотите, на каквато и цена да бъде продаден имотът – на каквато и цена да бъде, срещу тази цена не можеш да купиш толкова жилища, колкото са ти необходими. По-изгодният вариант е отстъпеното право на строеж, където Министерството на отбраната не инвестира пари, не пипа пари, не наема фирми да строят, за да има съмнения за корупция, обявява го публично. За имота „Х“ примерно в Обеля се явяват три, четири, пет фирми, наддават – минималният процент примерно е 25 с отстъпено право на строеж – който даде по-добри условия, повече проценти и в по-завършен вид жилището, той печели. Министерството на отбраната в рамките на две години може да придобие едни жилища, чрез които да реши жилищните проблеми на тези хора, и да си спести огромни пари, които в момента плаща за наеми, а те ще стават повече. Това е едно. Нашият замисъл, тъй като някои от имотите са големи, включително в София има два или три такива големи – единият е 54 декара в Обеля. Петдесет и четири декара! Там стига метрото, комуникативно е вече. Обезщетението ще бъде огромно. Към това обезщетение да се прибави или детски център, или детска градина – според изискванията на Столична община, за да може, когато военнослужещият сутрин тръгне на работа, да си заведе детето на първия етаж в детската градина, да си хване колата или метрото, да отиде на работа, да се върне и да си го прибере, а не да се чуди къде да го запише. В София има недостиг на места в детските градини, и не само в София, в големите градове е така. Да решим с един куршум два проблема. Това е нашата стратегия. Това е обсъждано, още когато сме писали Програмата за управление. В тази програма за управление има ясен текст за подобряване на социалния статус на българските военнослужещи. (Реплика.) И за увеличение на възнагражденията отделно. Това включва не само увеличение на възнагражденията, но и подобряване на социалния статус, който всеки военнослужещ заслужава, за да може един български воин, без значение дали е редник, или генерал, да знае, че той по време на работа или изпълнение на служебните си задължения, или когато е на мисия, не мисли за битовите си проблеми. Жена му има жилище, децата му имат жилище, децата му имат детска градина, и това е справедливо.

Другото, което сме направили, господин Гаджев, не само с отстъпеното право на строеж, са онези апартаменти, които са в толкова лошо състояние и са стара собственост, ползвани от един, от втори, от трети в годините – примерно по 20 години не са ремонтирани. Там няма как да настаниш някого. Те са около 150 такива апартамента две трети са в София, другите са в някои от големите гарнизони. 150 апартамента стоят празни, защото няма как да настаниш някой военнослужещ. Той трябва да хвърли поне 10 – 15 хил. лв. минимум за един ремонт, а няма откъде да ги извади и не е длъжен да го прави. Това вече е факт като политика. Тези 150 апартамента вече са отремонтирани и там се настаняват хора. Не сме го правили публично с рязане на ленти и връчване на ключове, защото мисля, че не е необходимо, но на практика това вече е направено. Това е част от пакета на социалната политика. Точно поради тази причина се връщам на графика № 1 – имоти са продавани минимум, и то имоти, някои от които са пускани в предишните години по един, по два пъти на търгове и не са се явявали никакви хора. Един от случаите, който се споменава, е град Русе. В град Русе 2016 г. е пуснат този имот. Той не е 150 декара, както лъжат някои хора, а е 15 или 16 декара.

Друг имот, който се споменава, е продаден на 52 лв. квадратният метър нерегулирана площ, но там са имоти, които навремето са пускани още като процедури, и няма как да бъдат извадени от този списък, затова са пуснати, но са реализирани на базата на наддаване. Мога да Ви цитирам, тук случаи съм извадил, в които има имоти, които десет пъти по девет-десет участника се явяват. пъти нараства цената. Десет пъти! На търг като на търг, печели този, който даде най-много. Но това са имоти в промишлени зони или земеделска земя извън регулация, извън гарнизоните, в които ни трябват жилища.

Защо да плащаме да охраняваме нещо и да му плащаме данъците, като то е някъде, където нито можеш да построиш жилища, нито има гарнизон околовръст на 20, 30, 50 км. Плащаш му данъците, плащаш му охраната, по-добре го продай, вземи някакви пари, те влизат в бюджета. От този бюджет апропо се пълни бюджетът на Министерството на отбраната, защото после тези пари се връщат при нас. Това е политиката на Министерството на отбраната. Възнамеряваме да направим този процес, за който пита господин Гаджев, максимално публично. Ще бъдат обявени първо в Комисията по отбрана, след това през медиите, след това чак ще ги качим на сайта. или девет имота са в София. Шестте имота, за които Ви говорих, в Пловдив, които си върнахме, които бяха подарени на Oбщината – тя не беше извършила никакви действия и ние си върнахме имота. В онези райони примерно Поморие – имот, който си върнахме, 56 декара, там в града нямаме нужда от жилища за военнослужещи. Там може пак през отстъпеното право на строеж да се поиска да бъде построен социален почивен дом или нещо подобно, старчески дом за бивши военнослужещи. Строиш го и им осигуряваш, тъй като другият проблем е с почивките. Още 90-те години една част от почивните станции са продадени или до такава степен занемарени, че са неизползваеми. Справка Витоша Справка Витоша – станция от 10 години, 12 години, 15 години не функционира, полуразрушена. Ние нямаме 15 милиона да извадим да я ремонтираме, ще я дадем на Агенцията за приватизация да я реализира. Поискана е, даваме я да я реализира, парите ще ни се върнат за нещо друго. Но там, където можеш, даваш го, там, където нямаш жилищни нужди, строи се почивен дом, старчески дом – има възрастни военни пенсионери вдовци, без семейства останали и така нататък, които също имат нужда някой да се грижи за тях. Това ми е визията за социалната политика. И ще бъде направено по най-публичния начин, включително като консултанти за процеса и процедурата ще бъдат използвани водещи европейски и световни фирми, за да няма абсолютно никакво съмнение и да не сънуват някои хора

Заповядайте, господин Милев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната! Огромните средства, отделяни за охрана през последните години от Министерството на отбраната, доведоха до създаването на фирма МОБА – структура на Министерството, която все пак осигурява работа на освобождаваните от служба военнослужещи. Вие сам споменахте, господин Министър, че годишно за охрана

Но разходите за охрана не намаляват, а се увеличават по обясними причини, тъй като растат, разбира се, и заплатите, и осигуровките. Имотите вече като цяло също постоянно се декапитализират и губят своята стойност. Огромните терени не будят апетитите за никого. Общините се отказват от тях поради липсата на достатъчно средства в бюджетите им. Такива средства има само в чужди компании, които ще изкупуват земята ни с неизвестна цел. Останаха малко стойностни имоти, за които стана дума, и то най-вече около големите градове. Изходът е в правителствено решение, което да формира една агенция, която да поеме ненужните имоти и да освободи Министерството на отбраната от задължението да ги управлява, продава и охранява. Но Министерството на отбраната, което е похарчило милиарди за тези имоти през годините, е необходимо да получи компенсация от реализацията на имотите от тази агенция и тези средства да отиват в един фонд за модернизация на Българската армия.

да доразвиете какви краткосрочни и дългосрочни мерки са предвидени по отношение на имоти с отпаднала необходимост за ускорената им реализация на пазарни цени? Вие споменахте и за процеса на прозрачност, но също така как ще използвате публично-частното партньорство в тази сфера? Аз мога да кажа, че имаме опита с тези детски градини

Фирма МОБА. Нашият стремеж като политика – и това е моето разпореждане към ресорния заместник-министър, тъй като тя е 100% собственост на Министерството на отбраната, не е частна фирма, на практика е държавна фирма да поема от година на година максимален брой имоти. Това, разбира се, зависи и от хората, които можеш да наемеш за подобен вид работа. В последните три години участието на държавната фирма на Министерството на отбраната МОБА за охрана на нашите имоти е нарастващ процент за сметка на частните фирми. Това буди недоволство в частния сектор, но в края на краищата аз разсъждам така: с парите на Министерството храниш служители на Министерството, и то тези служители са бивши военнослужещи. 90% са бивши военнослужещи – хора, които са дали живота си в армията, пенсионирани са, пенсиите им не са кой знае колко големи, и сега получават допълнително възнаграждение, работейки в тази фирма МОБА като охранители. Това е част от социалната политика към хората, които са напуснали армията. Едва ли е възможно – според мен не е възможно, наблюдавайки процесите – на 100% всички имоти на Министерството на отбраната да се охраняват от тази фирма. Тя трябва да стане огромна, а виждаме, че на пазара има много големи фирми, които с огромни доходи са конкуренция. В края на краищата ти си длъжен и тук за охраната да обявиш процедура и не можеш можеш директно да кажеш: няма да е частна фирма. Трябва да спазваш Закона. По отношение на Вашата идея за този фонд. Това е стара идея, която сме обсъждали и коментирали на две на три в Комисията по отбрана с Вас. Тук има една друга опасност – ако тези имоти отидат към един такъв национален орган, те ще бъдат продадени. Дадох Ви пример за имота в Русе за 4 млн. лв. Четири милиона лева всъщност, или 50 милиона на година не ни оправят почти нищо.

ще вземем едни 10 – 15 милиона. С 10 – 15 млн. евро колко жилища ще купим? Много по-малко, тъй като пазарната стойност на жилищата вече в тези райони на София е 800 – 900 евро на квадратен метър. 80 – 100 квадрата жилище ти излиза 80 – 90 – 100 хил. евро. – 100 хил. евро. Колко апартамента ще купиш? И те ще бъдат единият тук, другият там или по два във вход и така нататък. Нямам нищо против тези имоти, които така или иначе тежат на бюджета тежат на бюджета на Министерството, защото само ги охраняваме, а дори като ги обявиш на търг, никой не идва, някой друг да се грижи за тях, да не е върху нашия гръб. Но имотите, върху които могат да бъдат строени жилища, или този този орган, за който Вие говорите, тази национална агенция е наясно и ѝ бъде разпоредено със закон, че имотите, на които може да се извърши жилищно строителство, ще бъдат с отстъпено право на строеж за нуждите на Министерството на отбраната. Респективно, ако има такъв имот в Министерството на транспорта, нека да бъде за жп служителите, или в Министерството на вътрешните работи нека да бъде за полицаите, а не да се продава ей така общо, защото колкото и пари да вземеш, с тях ще купиш много по-малък брой жилища, които да са ти необходими. Казвам Ви: 1200 са само в София, и това са за униформените. Не говоря за служители на агенции и други цивилни, така че тази идея трябва да се обмисли добре. Нямам нищо против да се намери най чистият вариант. Въпросът при мен и основната ми идея е с тези имоти да се задоволят жилищните нужди на хората, работещи в Министерството на отбраната, и това според мен е правилният подход. подход. Част от Вашия въпрос покри и въпроса на господин Гаджев, но това е нормално, ние сме в една комисия и тези неща там се коментират – било официално, било неофициално. Нещо пропуснах ли, извинявам се?

Въпросът ми е свързан по-скоро със самата процедура по извършването на продажби или сделки с такива имоти. Вие описахте много добре какъв е редът – че всичко това става по Закона за държавната собственост и с решение на Министерския съвет, като в тази процедура също могат да участват и страни, които са засегнати, заинтересовани или отговорни, свързани с държавната собственост. Моят конкретен въпрос е следният:

и към настоящия момент продължава да участва с представители в изпълнителната власт – министър, шест заместник-министри, областни управители, заместник-областни управители и така нататък. Конкретният ми въпрос е: при гласуването на конкретните сделки, одобряването им от Министерския съвет, как са гласували представителите на „Атака“ – подкрепяли ли са ги, възразявали ли са, протестирали ли са? Също така от справката, която беше представена, видяхме, че има само два продадени имота: единият – на територията на София-град, и един имот на територията на София-област. Областният управител на София-град е представител на областният управител на София-област е представител на „Атака“. Протестираха ли, възразиха ли, подадоха ли сигнал? Реагираха ли на всички тези сделки? Чисто процедурно ни разяснете какво е било поведението на представителите на бившите ни партньори.

Господин Вицепремиер, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Симеонов! Не бях се сетил за този ракурс на дебата. Това ме развесели. Всъщност представителите на партия „Атака“ в правителството винаги са подкрепяли и са гласували „за“, като всеки един казус, знаете, минава на съгласуване между министерствата. Тоест всеки министър, както и аз, ако става въпрос за друго предложение, за решение, мога да възразя. Възразявал съм два или три пъти, както знаете, по темата за Истанбулската конвенция и други неща, и става дебат в Министерския съвет. По нито един случай за сделки, внесен

тяхното държане е, че едва ли не са опозиция и аз бях забравил, че те всъщност са реално във властта. Прав сте! Имат министър, шест заместник-министри, двама областни управители, шест заместник-областни управители, директор на една банка, ако не ме лъже паметта, и много други такива постове. Тук обаче те се държат като опозиция.

Но по принцип на какво се дължи? Дължи се на това, че социологията не ги хваща. Тях ги е яд, че Тях ги е яд, че „Обединените патриоти“ вървят напред, а тях ги няма в джаза, както се казва, радиото не ги хваща. И затова се опитват с подобни клевети, защото това е клевета, с подобни клевети, повтаряйки една лъжа, както казах, като Гьобелс и Сталин хиляди пъти, да остане впечатлението в обществото, че тук има нещо гнило, а те са борците. Аз не съм ги чул нито тук, нито в Министерския съвет, нито когато бяха в нашата коалиция, те да възразят за нещо. Няма да споменавам за други неща, които не мога да докажа, Вие се сещате за какво говоря. Това е моето обяснение: смятат, че, оплювайки довчерашния си партньор, ще спечелят те. те. И евроизборите, и местните избори показаха дали тази тактика е правилна, но това могат – това правят, друго не са научили за 15 години в парламента. Така мисля аз. Ако някой се почувства обиден, съжалявам! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не давайте квалификация, господин Каракачанов, моля Ви. Продължаваме с въпроси от партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Заповядайте, господин Нецов.

На много от въпросите, които вълнуват българското общество, Вие отговорихте в самото начало. Все пак искам да Ви задам един въпрос: защо има липса на информация за продажбата на имоти на Министерството на отбраната? Поводът за това е, че те не са актуализирани от миналата година, а вече сме месец март. Освен това липсва и достъпна до обществото информация за имотите, чиито статут ще бъде променен и трябва да се смени също собственикът.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Нецов! Както казах, още при отговора на първия въпрос, цялата тази информация първо се обявява на сайта на Министерството на отбраната. След това, като влезе като точка от дневния ред за трансформация на един имот, е на сайта на Министерския съвет. публикува на сайта на Министерството на отбраната плюс в два национални ежедневника 30 дни преди провеждането на търга. Публикува се имотът какво представлява, колко декара е, в регулация или не е в регулация, има ли застроена площ върху него, няма ли, в какво състояние е – 30 дни по-рано. Този, който проявява интерес – има фирми, които следят какво продават

два национални ежедневника и на сайта на Министерството. Тъй като аз утвърждавам годишния план за продажби – примерно десет имота, както виждате, продадени са само два, пуснал съм само два да се продават. Този списък в момента, в който бъде утвърден от министъра, също се публикува на сайта на Министерството, тоест заинтересованите лица могат да получат информация какви имоти се обявяват за тази година. И когато започне процедурата, както вече казах – 30 дни преди провеждането на процедурата, допълнително се публикува в два национални ежедневника, плюс на сайта на Министерството на отбраната. Такова е изискването по закон.

96,2 дка, продадени за малко над 5 милиона, с 14 сгради с обща застроена площ над декар между, забележете, два хотела: хотел „Сол Несебър Бей и Маре“ и „Сол Несебър Палас“. Дали не е апетитен имот това? Тези имоти в община Куклен дали не са апетитни?! Наблизо до летището са, всякаква комуникация е там, индустриална, промишлена зона, предприятие след предприятие за десетки милиони се градят там,

и така нататък. Не! Има си конкретни данни, които са изнесени от медиите дори, защото ние работим с публична информация. Не работим с информация както Вие сте работили през годините – тайно. Ето, господин Министър, сега ще Ви я оставя тук.

аз мисля, че и това трябваше да научите, че някой може да направи търга скрито – покрито, неслучайно казах: 30 дни преди търга се обявява. Неслучайно Ви подсказах, за да не влизате в собствения си капан, че някой път се явяват повече участници. В справката е обявена началната цена. Върнете справката с имотите

двама са наддали страшно много. Единият е стигнал до 256 хил. 800 лв., но след това се отказва и печели вторият – със 161 хил. лв. 161 хил. лв. Имотът не е в регулация. Той може да бъде използван или за селскостопански, или за промишлени нужди, ако някой построи нещо. Така че при девет участника Вие да ми кажете, че имотът е продаден без пари, като всеки е наддавал, всеки е преценил колко може да извади и колко да даде…

Там се е явил един участник. Надигнал е цената с малко, но той се е явил. Ако Вие смятате, че имотът е 5 млн. евро, защо не се яви някой, който да даде не 5 млн. 41 хил. лв., а да даде примерно 5 млн. 100 хил. лв. или 6 млн. лв.? Обявено е публично!

– ядеш и плащаш. Там не става така – публично е! Явил се е един участник. Вдига цената малко, но цената е тази. Ако имотът е двойно по-скъп, както твърдите Вие, може би щеше да се яви някой и да даде малко повече. Не се е явил! Това е за Несебър, но не е в Несебър, а е извън него и е на повече от един километър от морето. Няма два хотела, пет хотела, както Вие пишете. Какви два хотела, какви пет хотела? В част от имотите има сгради, които отдавна не са обитаеми, и всъщност това възпира много от участниците, защото той купува земя, много често извън регулация, за която трябва да си плаща, за да я вкарва, но купува и сгради, които за нищо не стават – строени 50-те и 60-те години, и трябва да плати, за да ги събори. Затова много хора се отказват, защото на практика не му излиза сметката. Аз обаче нямам право да не оценявам тези сгради, те се оценяват. Може да е полупаднал обор или склад, оценява се и се вкарва в цената. Защото ако не го направя, ще имате основание да ме питате. Сега нямате основание! Русе. Казахте: родният ни град. На Вас не Ви е роден град, но това е друга тема. Цената на търга е 4 млн.

Мога да Ви кажа номерата на заповедите, включително и коя е фирмата, която го е закупила. На 29 декември 2016 г. – при един предходен министър на отбраната, е обявена процедура, но никой не се явява за този супер изгоден според Вас имот. През 2016 г.! Никой не се явява за супер изгодния златен имот, както Вие твърдите. Знам го къде е – това е бившата казарма на Пети полк, след това беше военна болница

Ако според Вас този имот беше златен, защо не се яви поне още един, при положение че е публично обявен? Как ги сеете тези твърдения?

Благодаря, господин Вицепремиер. Преминаваме към втория кръг въпроси. От парламентарната група на ГЕРБ? Не виждам. От парламентарната група на „БСП за България“? Господин Ерменков, заповядайте с Вашия въпрос. ТАСКО

аз ще се опитам да изляза от пикантната тема за имотите, която е доста благодатна за обвинения, оправдания и така нататък, но ми се струва, че има други органи, които трябва да разследват има ли нещо нередно, или няма. Ще се спра на втората част от това, за което сте поканени тук – кадровата политика на Министерството на отбраната една кадрова политика, която може да бъде основно разделена в две направления. Първото, което е и основното, касае решаването на проблема с некомплекта на личния състав в Българската армия. Вторият е свързан с назначението на военнослужещи и цивилни лица на ръководни длъжности в Министерството на отбраната и Българската армия. Вчера бяхме свидетели на приемането на поредното изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Направи впечатление, че доста притеснения възникнаха при обсъждането на този закон.

Говорейки за основния проблем, който е свързан с некомплекта в Българската армия, искам да обърна внимание, че една от мерките, които Вие предприехте, е стартирането на кампанията „Бъди войник“. Числата обаче говорят обратното. През 2019 г. има

има ли анализ от проведената кампания и какъв е ефектът от нея? Има ли оценка на въздействието на промените, които бяха инициирани през последните три години, с цел решаването на некомплекта? Ако има такава оценка, каква е тя? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Господин Вицепремиер, заповядайте за отговор. ЗАМЕСТНИК аз съм доволен, че има такъв дебат, защото ми омръзна едни хора, които в живота си един пирон не са забили – един пирон в живота си не са забили, а от 15 години лапат кюфтаци, ама не тук евтините, а в един скъп ресторант, да ме обвиняват мен.

По отношение на некомплекта. Не знам тези цифри, но вероятно някой – дали съзнателно, дали несъзнателно, Ви е заблудил. Не е пред мен точната справка, но мисля, че на въпрос от блицконтрола в Комисията по отбраната отговорих конкретно.

постъпилите на служба за 2018 г. в сравнение с предходната 2017 г. са със 157 човека повече. Тоест малка крачка напред. Тази година са близо с 400 повече.

благодаря на Централното военно окръжие и на заместник-началника на отбраната генерал Илиев, които ръководеха тази кампания. С толкова малко пари дава резултат. Резултатът според мен няма да бъде огромен дори и следващата година, както

припознават се като хора, които са длъжни да защитават страната си. Вече говорихме за социалния пакет, който трябва да бъде подобрен – говоря за жилищата, за детските градини. Забележете, аз не разчитам да товаря бюджета допълнително.

Ние няма да вземем допълнителни пари от бюджета. Ние искаме с наличните имоти, които имаме, с отстъпено право на строеж там да получим наготово тези жилища. Имаме това право по Закон и такава е практиката навсякъде в България, но този въпрос трябва да го решим и тогава ще има още едно подобрение.

Това, което сме се разбрали с министъра на образованието и е една от темите на последния ни коалиционен съвет, по която имаме съгласие и сме решили, е да увеличим часовете по военно обучение, включително за желаещи в центровете за обучение или във военните училища, където има материална база, да се направят летни обучителни курсове. Когато един младеж до 18-, 19-годишна възраст, докато завърши средното си образование, има съприкосновение с военна техника, с оръжие, понаучи нещо повече за армията, това би разпалило любопитството, интереса и желанието му да служи. Друг един голям проблем, който съществува, беше разбиването на системата на Организацията за Вие знаете, а и хората, които са ходили войници, че в тази система се подготвяха хора за парашутисти, шофьори, изучаваха бойни изкуства. Тоест отиваха в специалните части – радисти, безмоторно летене, водолази, видовете въоръжени сили. До 18-годишна възраст – до завършването на средно образование тогава и влизането в казармата, 10 – 12% от младите хора бяха преминали някаква предварителна

този век. Сега е много трудно това да бъде възстановено. Каква е идеята ни тук? В страната има около 30 подобни сдружения с идеална цел – не фирми, които се занимават с подобна дейност. Примерно в Пловдив има един-два клуба, които се занимават със спортна стрелба и с бойни изкуства.

и да се опитаме да им предоставим част от тези имоти с отпаднала необходимост, но, забележете, за ползване – не е подарък, тъй като все пак е сдружение. Ако можем да подпомогнем и с нещо за пооправянето на имота, за да може да се развива там тази дейност? Разбира се, това сега трябва да го регламентираме със Закон, защото не може едно частно сдружение, дори под шапката на Министерството на отбраната, да провежда стрелби или друга бойна подготовка.

Около 40% от подаващите молби се оказва, че са или с наднормено тегло, или с някакъв здравословен проблем. Въпреки това, един от критериите за кампанията „Бъди войник“ – дали успешна, или неуспешна, е колко души се явяват за едно място, когато се обявяват конкурсите. Ако допреди 2 – 3 години горе-долу за ВВС бяха едно към едно, а за другите под един човек за едно място, сега за Сухопътни войски, където службата е най-тежка и респективно има най-малко мераклии за тази тежка служба, е 1,7 човека – близо двама човека за едно място. Във ВВС стигат до 6 – 7 човека за едно място. Това е една добра тенденция. Тук стигаме до въпроса, за който Ви казах – 40% отпадат поради здравословни проблеми, наднормено тегло, някой от тях нямат достатъчно образование, тоест нямат и средно образование и не могат да се справят, а с техниката е сложно. Тук, от тази трибуна, ще се върна на една моя тема отпреди 4 години. Този проблем го има не само в България. Вземете една Германия, която е моторът, двигателят на Европа. Там също има некомплект и той е доста по-неприятен и по-голям от този в България. Там заплатите са германски, но има същия проблем. Франция има същия проблем. Всички държави, в които има кадрова, тоест платена служба, а не наборна, имат този проблем. И какво правят, за да го преодолеят? В последните 2 – 3 години всички скандинавски държави – Швеция, Норвегия и Финландия, върнаха наборната военна служба. Нима те са по-заплашени като регион?

Гърция и Турция винаги са я имали. В Германия и Франция започват да говорят за връщане на наборната военна служба. В Австрия, където има девет месеца задължителна наборна военна служба, коментират дали да не я направят 12 месеца. Мисля, че единственото решение е на две стъпки – да отидем към връщане на наборната военна служба. Първата стъпка е Законът, който сме приготвили и който е част от Програмата ни за управление и го има вътре, за доброволната военна служба, но там преодоляването ще бъде с около 1200, 1300 до 1500 души на година. Тоест пак няма да решим проблема, но като първа стъпка – доброволна военна служба, и до 2 – 3 години – 3 години – не да го правим давай на бегом, а да се поработи малко, да се пристъпи към връщане на наборната военна служба за шест или за девет месеца. Това ще каже военната експертиза. Само така можем да решим некомплекта, защото това е всеобщ проблем заради демографската криза, застаряването на населението в Европа, здравословните проблеми, които се получават. Непригодните за военна служба са около 40%.

Продължаваме с въпроси от „Движението за права и свободи“. Няма да има. От „Обединени патриоти“ – господин Симеонов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, лично за мен днешното изслушване по чл. 113 от Правилника не представлява нищо друго освен финала на една нескопосана, клеветническа кампания. За подобна кампания съм осъждал многократно представители на тази партия, включително и човека с четири пробации, който поставя въпроса, а техният лидер и в момента ми изплаща удръжка от заплатата за изгубено дело. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин въпросната кампания за продажба на недвижими имоти съгласно законите, правилниците и реда, установен в Република България, искам да Ви питам

Вие сте го задал, но нямате право по Правилник понеже не сте парламентарна група. (Реплики.) От партия ГЕРБ ще има ли отношение? (Шум и реплики.) Не виждам. Колеги, моля за тишина в залата! От „БСП за България“? Господин Цонков, заповядайте – пет минути за отношение по темата. дами и господа народни представители, уважаеми господин Вицепремиер!

още повече че човешките ресурси и хората в отбраната са един от основните елементи за способностите на въоръжените сили на България. Бих искал накратко да засегна и двата въпроса. Разбира се, некомплектът на въоръжените сили не е от вчера и от днес – той датира горе-долу от шест години насам. Има различни опити за решаване на този проблем с недокомплекта на Българската армия. За съжаление, опитите до момента не са много успешни нито широко рекламираната визия за доброволна служба, която сега разбирам, че тепърва ще обсъждаме; нито спешните мерки за решаването с различни законодателни промени; нито дори рекламната кампания „Бъди войник“ – виждаме, че ефектите не са желаните от Министерството на отбраната. Некомплектът продължава да стои – пет хиляди души и нагоре. През 2019 г., между другото уточнявам, че тези данни са взети от отговор на парламентарен въпрос, обявените през 2019 г. са 1364 длъжности за войници на служба, от които са приети 729. За 2018 г. са приети 806 военнослужещи, което означава с около 80 по-малко от 2019 г., макар че през миналата година имаме и кампанията „Бъди войник“, за която са похарчени около 500 хиляди.

управляващите на натовските армии се опитват и решават в голяма част проблемът с некомплекта, който съществува. Защо не можем тук да намерим най-правилния начин? Искам да се обърна и да поставя въпроса малко и на научна, не само на политическа основа, защото е важно да се уточни кои са основните фактори, господин Вицепремиер, които влияят върху стимулирането на младите хора и решаване на некомплекта, и, разбира се, политиките за набиране на личен състав. Именно това са, на първо място, възнаграждението, разбира се, безработицата няма как да я подминем и, естествено, системата за набиране на кадри. По изследвания, които са правени във водещи страни каквито са САЩ и Великобритания, се оказва, че като коефициент на въздействие са именно: възнагражденията – 1,64, като влияние върху набирането на кадри; 0,9 за безработицата, и 0,5 за системата за набиране. Разбира се, върху безработицата трудно може да влияе Министерството на отбраната, но преди да се присъединят към армията, младежите разглеждат вкупом и паричните, и непаричните предимства, които дават условията на труд, включително и в Министерството на отбраната. Тук искам да кажа още нещо. Установено едно средно увеличение от 10% във военната сфера спрямо гражданската, това ще даде между 5 и 8% увеличаване на набраните войници. Следователно предизвикателството пред Министерството на отбраната за набиране на личен състав е правилният избор от стимули, който трябва да бъде разработен. Тук правилно говорим за социалната политика и за един социален пакет, който и ние от „БСП за България“ сме готови да предложим.

в Министерството на отбраната и в България. Разбира се, и рекламните кампании и целенасочено да се работи по проблемите на Българската армия за

Изслушването на министъра е конституционно и законно уредена процедура в рамките на парламентарния живот и е нещо изключително положително. Тази процедура обаче беше инициатива

за разпореждане с имотите на Министерството на отбраната и за кадровата политика. При внасянето ѝ днес обаче кадровата политика беше формулирана като „кадровата политика на коалиционния партньор „Обединени патриоти, ВМРО“ и господин Каракачанов като лидер на ВМРО“. Припомням, че изслушване в Народното събрание става на министри, но не и на политически лидери. Тук се споменаваха имена на активисти на организацията, на хора, назначени и заемащи държавни и други длъжности, извън обсега на функциите на министъра на отбраната и вицепремиер по обществения ред и сигурността. Тъй като не стана ясно за какво говорехме и не чухме никакви конкретни данни за дебата по имотите и по кадровата политика, ще ми позволите да изразя отношението на нашата група за това какво стана през последните две години и 10 месеца в Министерството на отбраната и в сектора на сигурността. Ще започна по точки и кратичко. За първи път за тези две години и 10 месеца три пъти бяха вдигнати възнагражденията на служителите в сектор „Отбрана“ с 10% или общо 30%, макар това да не е капитализирано в пропорции. За първи път бюджетът на отбраната надмина 2 млрд. лв. за 2020 г.

разходите са насочени за придобиване на отбранителни способности, тоест за доставка на въоръжение и бойна техника.

за капиталови разходи спрямо 2019 г. и със 166% спрямо 2018 г. С тези средства предстои осигуряването и възстановяването на възможностите на бойните самолети МиГ-29, Су-25, бойните вертолети Ми-24 и Ми-17. Последните – бойната ни хеликоптерна авиация, ще бъдат ремонтирани в държавната фирма „ТЕРЕМ –Летец“. За първи път след загубата на единствения ни транспортен самолет Ми-17 през 2018 г. българските въоръжени сили ще разполагат с два военнотранспортни самолета, които имат пригодност за използването им в гасенето на горски пожари, спасяване и евакуация. За първи път след 2005 г. България уреди своя дългогодишен спор с „Еърбъс и благодарение на това безплатно, казано в кавички, беше доставен хеликоптер „Дофин“ за бойната ни военноморска авиация и това стана факт през миналата година. За първи път след дълго време започна основен ремонт на бронетанковата ни техника. И в държавния завод „ТЕРЕМ – Хан Крум“ – Търговище, бяха основно ремонтирани първите 10 бойни танка Т-72. За първи път от много време България закупи с междудържавен договор, ратифициран от Народното събрание, два бойни кораба на цената на апартаменти в София в луксозно състояние. И накрая

които не искат България да се изправи, които не искат България да има Министерство на отбраната и министър, които сами вземат решения, могат да казват „не“ и служат на интересите на България. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Шопов. Секунда само да си извадя Правилника. ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ): Точно така, господин Председателю, извадете си Правилника и прочетете чл. 113 от него, защото преди малко господин Чуколов поиска да вземе думата за отношение Да. ПАВЕЛ ШОПОВ: И в правото – Вие не сте юрист, един закон, в случая Правилникът на Народното събрание, който има тази сила, се тълкува и разширително. Това са няколкото видове тълкувания:

да вземат отношение, като дадат оценка върху целия дебат? Защото там стеснителното тълкуване, което госпожа председателката преди малко, останах с впечатлението, направи, е, че не пише независимите народни представители. Да, и този, който е задал въпроса, има правото на такова отношение, още повече че не чухме конкретно отговор. Тук за какво ли не се говореше, разтегна се темата като локум и се говори за социалната политика на Министерството, нуждите на военнослужещите, но не се говори за конкретните случаи на многократно пъти по-занижени цени, на които са продадени имотите. Това е въпрос за прокуратурата

По въпроса, който поставихте. Госпожа Караянчева взе правилно решение, защото този правилник се изпълнява, тя не го тълкува, тя го изпълни. А там е записано: „Парламентарните групи имат право да изразят отношение.“ И тук бележката към всички е към отговорите на изслушваните лица, без да се отклоняваме. Така че нямате основание да обвинявате когото и да било в нарушаване на Правилника.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

По-добре е да се изговори, отколкото да не се говори. Затова благодаря на ръководството на парламента, че насрочи това изслушване. По отношение на господин Цонков, аргументите, които той изложи. Ние сме говорили с него и друг път. Аз съм готов, когато пожелае, не правя разлика и съм го казвал – в Комисията по отбрана за мен няма опозиция и управляващи, има членове на Комисията по отбрана. Когато пожелае квотата в Комисията на БСП или в друг формат да разговаряме по тези негови идеи, аз съм отворен, още повече че, ако има някакъв обобщен научен опит и практика, би било полезно. Но лично аз смятам, че единствено възможният начин да преодолеем тези около 5 хиляди души некомплект в армията е като върнем наборната военна служба. Така го правят и модерните държави. Знам, че е финансов въпрос. Така е и затова казвам не веднага, а трябва да се обсъди, да се обмисли, но това е практиката, която въвеждат всички, това е единственият начин, за да може да си попълваме и резерва, иначе няма как да стане. На господата, задаващи въпросите, бих им препоръчал 15 години стоене в тази зала. Малко от малко уважавайте институциите. Не може с гьобелски лъжи да се прави партийна и политическа пропаганда! Не видяхте ли, че избирателите го оцениха? Ви показаха жълтия картон, даже червения. По отношение на господин Симеонов и въпроса. Аз не съм бил никога настроен да водя дела. Знам Вашата практика, тя е полезна, възпитателна е към клеветниците, но някак си пò ми харесва

на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание създаде Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от При извършване на своята работа членовете на Комисията се ръководеха от Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от приети на заседание на 3 октомври 2019 г. При изготвяне на Доклада членовете на Временната комисия имаха на разположение: - Доклад по спазването на чл. 6, ал. 2 и ал. 3, т. 6 и чл. 10 от Закона за радиото и телевизията, установяващ спазване на принципите на многообразие, достоверност и плурализъм в информационната политика на Българското национално радио, предоставен от Съвета за електронни медии; - Вътрешен мониторинг на програма „Хоризонт“ за периода 1 септември – 10 октомври 2019 г.,

с който се установява, че програма „Хоризонт“ не се доставя чрез мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 13.09.2019 г. 2. Съобщение за профилактика на предавателите, публикувано на интернет страницата на БНР. Писмо изх. № РД-22 17-00-23/13.09.2019 г. до генералния директор на БНР с искане на информация.

Декларация от работещите в „Хоризонт“ и БНР срещу действията на ръководството на БНР вх. № РД-22 17 00 22/13.09.2019 г. 12. Становище на представени в БНР синдикати в подкрепа на генералния директор вх. № РД-22

Писмо вх. № РД-22 17-00-23/16.09.2019 г. от БНР с приложени допълнителни документи (бюлетини, установяващи прекъсвания на сигналите на отделни програми на различни предаватели).

Протокол от проведена на 19.09.2019 г. среща между СЕМ и Редколегията на програма „Хоризонт“. 18. Протокол изх. № РД-22 17-00-23/19.09.2019 г. за предоставени документи от госпожа Силвия Великова

предсрочно прекратяване на мандата му. 29. Становище вх. № РД-22 17-00-23/14.10.2019 г. от Светослав Костов с приложения на хартиен и електронен носител (в отделен класьор).

Декларация от радиожурналисти, с която се иска оставката на генералния директор и Управителния съвет, вх. № РД-22 17-00-23/20.09.2019 г. 32.2.Позиция на Съюза на българските журналисти вх. № РД-22 17-00-23/24.09.2019 г., в която се искат спешни мерки за нормализиране на обстановката в БНР и оставки на генералния директор и Управителния съвет.

Съвета за електронни медии, проведено на 14 ноември 2019 г. 3. Комисията за регулиране на съобщенията, проведено на 14 ноември 2019 г. 4. Госпожа Силвия Великова, господин Ивайло Савов, господин Стефан Ташев, господин Светослав Костов, госпожа Даниела Късовска и господин Пламен Костов във връзка с изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма

Румяна Василева и господин Даниел Инков, госпожа Даниела Късовска и господин Ивайло Костов във връзка с изясняване на други факти и обстоятелства, свързани с твърдения за осъществяване на вмешателство върху редакционната независимост на Българското национално радио, проведено на 23 януари 2020 г. Временната комисия проведе 7 заседания, всичките открити, и на тях освен акредитираните журналисти присъстваха и различни други заинтересовани страни. I. Основание за свикване на Комисията На свое заседание на 27 септември 2019 г. Народното събрание, като обсъди въпроса за повдигнатия обществен дебат и за широкия медиен отзвук, свързан с временното спиране на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13 септември 2019 г. и с изнесената информация за оказан политически натиск над ръководството и служителите на Българското радио, взе предвид факта, че Прокуратурата и Комисията за регулиране на съобщенията извършват проверки във връзка със спирането, както и че Съветът за електронни медии изслуша ръководството на радиото във връзка със свалянето от ефир на журналист от медията. На заседанието бе обърнато внимание обаче и на обстоятелството, че изясняването на всички факти, свързани със спирането на радиото, е въпрос не само на прокурорска и административна проверка, а и на ясна политическа реакция. Това предполага изясняването на въпроса, имало ли е политически натиск върху радиото и ако е имало, кое е лицето или лицата, които са го осъществили. Водено от това разбиране Народното събрание създаде Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио с председател господин Тома Биков, в която на паритетен принцип включва 10 народни представители – по двама народни представители от всяка парламентарно представена група. II. Събиране на данни и установяване на факти При започване на своята работа Временната комисия ясно отграничи нуждата от установяване на всички факти, свързани със спирането на радиото, както и и по отношение на данните за оказан политически натиск върху ръководството и журналисти от радиото. Подходът, възприет от Комисията е, при спазване на принципа на публичността, да бъдат поканени и изслушани най-напред компетентните органи, които имат отношение към случая, а след това да бъдат поканени и изслушани най-напред преките участници най-напред преките участници в събитията, свързани със спиране на сигнала на програма „Хоризонт“ на 13 септември 2019 г., а след това други лица, заети в Българското национално радио, които са поискали да бъдат изслушани и които сигнализират за нередности в дейността на радиото, както и други заинтересовани страни. При пристъпване към процеса по събиране на данни, Временната комисия идентифицира нуждата от установяване на няколко отделни факта, които макар и взаимосвързани, имат самостоятелно значение и установяването им и изясняването им е ключово за работата на Комисия. На първо място, Комисията си постави за цел да изясни всички обстоятелства, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио на 13 септември 2019 г. На второ място, Комисията си постави за цел да установи дали е налице оказване на политически натиск върху ръководството на радиото, предхождано от спиране на излъчването на програма „Хоризонт“ на 13 септември 2019 г. На трето място, Комисията си постави за цел да установи дали е налице оказване на политически или друг натиск върху журналисти от Комисията си постави за задача да установи, ако е оказван политически натиск, в какъв период, под каква форма и чрез какви способи той е упражнен, както и дали е налице връзка между спирането на програма „Хоризонт“ на 13 септември 2019 г. и свалянето на госпожа Силвия Великова от ефир. Наред с това си постави за задача да установи, ако е налице такава връзка, какви са причините за това. Наред с това Временната комисия допусна изслушване на други заинтересовани лица, които да изложат своите твърдения за настъпили последващи факти, които имат отношение към случая и които Комисията прецени, че са важни за изясняване на цялостната фактическа

компетентните институции най-напред господин Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България към момента на спиране на радиото и поканването му в Комисията, след това покани и изслуша Съвета за електронни медии, представляван пред Комисията от госпожа Розита Еленова, а след това покани и изслуша Комисията за регулиране на съобщенията, представлявана от господин Константин Димитров. След изслушване на компетентните органи Временната комисия пристъпи към изслушване най-напред на госпожа Силвия Великова, журналист в програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, господин Ивайло Савов, директор на програма „Хоризонт“ от месец септември 2017 г.

във връзка с изясняване на други факти и обстоятелства, свързани с твърдения за осъществяване на вмешателство върху редакционната независимост на Българското национално радио. По време на изслушването по този въпрос господин Антон Митов и госпожа Виолета Ашикова не се явяват за изслушване, а по отношение на разисквания проблем отношение взимат господин Ивайло Савов и госпожа Даниела Късовска. Наред с това Временната комисия изслушва госпожа Елица Доцева, представител на КНСБ, и госпожа Дарина Григорова, представител на КТ „Подкрепа“, които също изразяват желание да представят информация, свързана с проблеми в работата на БНР. При изслушване на главния прокурор господин Сотир Цацаров даде информация за следното: По отношение на спирането на програма „Хоризонт“, на 13 септември 2019 г. програма „Хоризонт“ е достъпна само онлайн и спира излъчването си за времето от 6,00 ч. сутринта до 10,42 ч. Незабавно след това от ДАНС до главния прокурор е изпратена сигнална справка, в която са посочени фактите относно спирането на програма „Хоризонт“, предполагаемите причини за това, като ясно е посочено, че спирането спирането представлява и опасност с оглед националната сигурност. Според главния прокурор акцентът в конкретния случай е свързан със задълженията на Националното радио както по Закона за защита при бедствия, така и по тези,

ли са основания за образуване на досъдебно производство. Проверката е възложена на ДАНС, извършена е също така и чрез изискване на документи от КРС и от СЕМ. След приключването на проверката са оповестени резултатите от нея. Те показват, че за дата 13 септември 2019 г., когато Радиото е спряло своето излъчване на програма „Хоризонт“, действително е съществувал план за профилактика. Планът за профилактика е обхващал само три предавателя на ултракъси вълни и тези предаватели са в Белоградчик, Ивайловград и Трещеник, тоест не е съществувал какъвто и да е план за извършване на друга профилактика и спиране на програмата. Плановото спиране е касаело само три предавателя, и то за профилактика, което по никакъв начин не е могло и не е следвало да се отрази върху излъчването на програма „Хоризонт“ на територията на цялата страна. Хронологията, която главният прокурор излага, е, че на 11 септември 2019 г. е постъпило уведомление на директора на дирекция „Техника“ господин Пламен Костов до генералния директор на Националното радио относно необходимостта от извършване на профилактика На етапа, на който се извършваше проверката от прокуратурата, става ясно, че това, което е сведено до знанието на генералния директор, касае само профилактика на студийния комплекс и към този момент прокуратурата все още не разполага с данни генералният директор да е знаел за възможността или въобще за предстоящото спиране на излъчването на програма Според прокуратурата, след като на 11 септември 2019 г. такова уведомление е получено от страна на директора на дирекция „Техника“ до генералния директор, той го е резолирал със своята резолюция „да“ със същата дата. резултат на това е последвало на 12 септември 2019 г. изпращане на имейл в 9,26 ч. от господин Костов до НУРТС със следния текст: „Моля Ви да бъде прекратено излъчването на програма „Хоризонт“ на 13 септември 2019 г. на територията на цялата страна за времето от 6,00 ч. до 11,00 ч., поради профилактика на студийния ни комплекс.“ След размяна на кореспонденция между НУРТС и Радиото, с оглед категоричното изискване на ръководството на НУРТС да се увери дали наистина Радиото иска спирането и след като това е потвърдено, излъчването на програма „Хоризонт“ е спряно. Тя се е излъчвала само онлайн, като на 13 септември 2019 г. в 8,07 ч. господин Пламен Костов е изпратил нов имейл на съответния ръководител на НУРТС със съдържание: „Благодаря Ви за съдействието и, ако е възможно, да възстановим сигнала към 10,20 ч.“ Проверката на прокуратурата установява, че за времето от 6,00 ч. до 10,42 ч. е била налице и е съществувала пълна техническа възможност този сигнал да бъде предаван, тоест необходимост от профилактика не е имало. Техническите канали за предаване на програма от Радиото до предавателите на НУРТС по всяко от съществуващите три трасета – две оптични и едно радиорелейно, са съществували в пълна възможност. На 13 септември 2019 г., непосредствено преди да спре излъчването на програмата, дежурният инженер в НУРТС 5,45 ч. се е свързал отново с ръководството на дирекция „Техника“, поискал е още веднъж категорично да му бъде потвърдено, че трябва да се спре излъчването на програмата, тъй като и за самия него е било ясно, че нито има профилактика, нито има нужда от профилактика, нито има технически проблем, нито по някаква причина се налага технически Радиото да бъде спряно. След като е получил потвърждение, в крайна сметка излъчването на програма „Хоризонт“ в 6,00 ч. е било спряно. Това, което е установено, е, че от 6,00 ч. от централната станция на НУРТС цифровото аудио станция на НУРТС цифровото аудио на програма „Хоризонт“, което се е получавало от така наречената централна апаратна на БНР, е било заменено с сигнал. Това на практика означавало излъчване на тишина в ефир. Според главния прокурор най-общо казано позицията на НУРТС е: „Радиото спря не защото има технически проблем, а защото просто Вие – тоест Радиото, не излъчвате каквато и да е програма, тоест от Вас има тишина.“ След като проверката установи тези факти, материалите са изпратени на Софийска градска прокуратура. Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство, като проверката приключва за три дни от 13 до 16 септември. На 17 септември Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство. Софийска градска прокуратура е изискала документи от директора на Българското национално са в оригинал входящите дневници – всичко онова, което отразява завеждането на кореспонденцията, тоест вътрешно служебната кореспонденция в Радиото. Извършили са проверка на компютърната деловодна система за завеждане на документи във вътрешната система на Радиото за такова завеждане на документи.“

като на първо място е Светослав Костов като генерален директор, Мария Маркова, Пламен Костов – директор на дирекция „Техника“, включително и длъжностни лица, които изпълняват функции на администратори, секретари, които просто завеждат кореспонденция. Разпитани са и длъжностни лица от НУРТС. В крайна сметка, според данните, предоставени от главния прокурор, тази фактическа обстановка се потвърждава, но само по отношение на фактите, свързани със спирането на техническите възможности. Оттук нататък, според него, са очертани две основни версии. Те са предмет на проверка от прокуратурата. Според нея едната от версиите е версията на директора на дирекция „Техника“ господин Пламен Костов, а другата е на генералния директор на Националното радио към този момент господин Светослав Костов. В рамките на образуваното досъдебно производство господин Пламен Костов дава показания, разпитан е като свидетел, при проверката отрича всичко, които показания всъщност очертават и първата версия от станалото или евентуално станалото. Господин Сотир Цацаров излага пред Временната комисия първа версия – версията на господин Пламен Костов. Според казаното от директора на дирекция „Техника“ на 11 септември 2019 г. генералният директор се прибира от командировка от чужбина с един ден по-рано, след което господин Пламен Костов твърди, че на 11 септември 2019 г. в 17,51 ч. по телефона му се е обадил генералният директор и му е разпоредил да спре излъчването на програма „Хоризонт“ на 13 септември 2019 г. за времето от 06,00 ч. до 11,00 ч. Според думите на господин Пламен Костов той му заявил, че това е пълно безумие, на което според господин Костов генералният директор е отговорил „Изпълнявай!“ Оттам нататък следват действията на Костов, които са установени по времето на проверката на прокуратурата, като преди това около 18,30 ч. директорът на дирекция „Техника“ се обадил отново на генералния директор, като поискал от него някаква форма на разрешение за писмено уведомление, тъй като очевидно искането е било толкова необичайно за НУРТС, че те са поискали да имат съвсем ясен писмен документ, който им предписва да не излъчват сигнал на Радиото. Отговорът на генералния директор е бил: „Пращай каквото трябва!“ и в резултат на това на 12 септември 2019 г. в 9,26 ч. директорът на дирекция „Техника“ е изпратил имейла до НУРТС. Господин Костов твърди, че на същата дата около 15,00 ч. е имал нов телефонен разговор с генералния директор. Според него при този нов телефонен разговор нареждането на генералния директор е било: „Продължавай и дръж НУРТС на стендбай.“ Установено е при проверката наличието на уведомление от дата 11 септември 2019 г. на дирекция „Техника“ до генералния директор на Радиото със следния текст: „Във връзка със създаден голям технически проблем се налага профилактиране на студийния комплекс на програма „Хоризонт“ на 13 септември 2019 г. от 06,00 до 11,00 На това генералният директор е сложил резолюция „да“. Въпросното уведомление е входирано или то носи съответния печат от деловодната система на Радиото с дата 11 септември 2019 г. и е резолирано от генералния директор. При проверката се установява, че въпросното уведомление е заведено в деловодната система на Радиото на 12 септември, а не на дата 11 септември, в 16,21 ч. Установява се също, че деловодната система на Радиото е позволявала документ на 12-и да бъде заведен с дата 11-и. От показанията на господин Костов – директор на дирекция „Техника“, се установява още, че според него това уведомление е писано на 12 и и е писано при пълното знание и информираност на генералния директор. На дата 13-и На дата 13-и според показанията на Пламен Костов пред прокуратурата генералният директор му се е обадил сутринта и му е наредил да предаде да пуснат програма „Хоризонт“ в 10,20 ч. Това е причината според Пламен Костов, според която, пак със знанието и разпореждането на генералния директор, в 08,07 ч. изпраща имейл, в който благодари на НУРТС за съдействието и любезно му казва, че могат да възстановят излъчването към 10,20 ч. От НУРТС, очевидно доста изненадани от тези необичайни действия на Радиото, още веднъж искат потвърждение – както са искали да спрат сигнала, така са искали и потвърждение да го пуснат отново, и след като са го получили, в 10,24 ч. излъчването на програма „Хоризонт“ е било възстановено в ефира. Това е първата версия, която е установена по разследването – спирането на Радиото е извършено със знанието на генералния директор на Националното радио при наличието на отправени служебни нареждания от него към директора на дирекция „Техника“. Втората версия е според показанията на генералния директор на Радиото господин Светослав Костов. Генералният директор на Радиото заявява, че за твърдяното

на стендбай“, генералният директор твърди, че няма спомен за час, а няма и спомен да се е обаждал, казва, че господин Костов може и да е звънял, може и да не е звънял. По отношение на разговора на 12 септември 2019 г. генералният директор категорично отрича да е бил осъществяван такъв разговор. По отношение на уведомлението от 11 септември генералният директор категорично отрича това уведомление да е било антидатирано. Заявява, че няма особен спомен относно пускането на самото уведомление и как е станало – заявява, че е поставил резолюция на уведомлението според него, без да знае, че че то касае спирането на излъчването на програма „Хоризонт“ и датата на това уведомление според него е действителна, тоест това е датата 11 септември 2019 г. Според главния прокурор господин Сотир Цацаров прокуратурата следва да извърши на първо място анализ с оглед проверката на твърденията за налични обаждания, тъй като директорът на дирекция „Техника“ съвсем ясно посочва часовете, в които той е разговарял, и точните часове, в които той е осъществявал разговор с генералния директор. Според него това ще бъде проверено по реда на Закона за електронните съобщения. тема или втората сюжетна линия касае проверка в Софийската районна прокуратура. На 19 септември Съветът за електронни медии провежда заседание в присъствието на журналисти от Българското национално радио, които пред Съвета за електронни медии правят съответните изявления. Това заседание е широко отразено и в медиите. Стана ясно в медиите, че СЕМ ще сигнализира прокуратурата. На 25 септември прокуратурата получава сигнал от СЕМ. На практика сигналът представлява едно кратко писмо, с което се изпраща протокол от проведеното проведеното обсъждане в СЕМ, а освен че изпраща протокола, СЕМ сигнализира прокуратурата за две неща, тоест две евентуални насоки, които са свързани с евентуално престъпление принуда. Едното от тях представлява данни за упражнена упражнена принуда чрез злоупотреба с власт от генералния директор господин Светослав Костов върху определени журналисти и второто от тях представлява принуда, която е упражнена спрямо генералния директор от неизвестни лица. Преписката е постъпила във Върховната касационна прокуратура и веднага е изпратена на компетентната прокуратура, а това е Софийската районна прокуратура.“

това касае не само длъжностни характеристики, заповеди и прочее, но и абсолютно всички заповеди относно твърдяно командироване на журналисти, графици за предавания и така от Съвета за електронни медии по същия начин са изискани всички относими към случая документи по повод свалянето от ефир на журналиста Силвия Великова и спирането на излъчването на програма „Хоризонт“. Главният прокурор допълва, че отделно от това, поради твърденията, които са свързани с проведени телефонни разговори, както и поради факта, че лицата, които дават обяснение и са категорични, че такива телефонни разговори са провеждани, като посочват час на телефонните разговори, телефонен номер, от който са извършвали или приели съответното набиране, както и телефонен номер, от който са получили или приели съответното набиране на друг абонат в конкретния случай това основно е генералният директор на Радиото – поради тази причина са използвани отново възможностите на Закона за електронните съобщения и с едно постановление на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ е възложено изготвянето на искания по реда на този закон за достъп до трафични данни. Казано по друг начин – за получаване на това, което в публичното пространство се нарича разпечатки. Прокуратурата е получила разрешение на Софийския районен съд, съдебните актове са получени и на 7 октомври Софийската районна прокуратура е внесла тези съдебни актове, които разрешават достъпа до тези данни, обажданията до до тези телефони, в съответните мобилни оператори. Според господин Цацаров прокуратурата очаква отговорите от мобилните оператори относно трафика и посочените телефони. Отделно от това наблюдаващият прокурор е снел обяснения от следните лица: госпожа Силвия Великова, госпожа Даниела Късовска, господин Ивайло Савов, господин Николай Кръстев, госпожа Мариана Маркова, господин Светослав Костов, като е снето обяснение по делегация, тоест не лично, а от колеги от Стара Загора и от ръководителя на Радио – Стара Загора, поделението на Националното радио в Стара Загора – господин Любомир Чешмеджиев. Отделно от това са извършени още две действия по разследването – едното е поради това, че господин Ивайло Савов, бивш ръководител на програма „Хоризонт“, който е бил пенсиониран, заявява, че е осъществявал кореспонденция с генералния директор по телефон, който е служебен, но е осъществявал кореспонденция по този телефон чрез използване на приложението Viber и след като е бил пенсиониран, е предал служебния си телефон. Прокуратурата е изискала този телефон от Радиото и телефонът е взет за експертиза. Заедно с това има изявления на лица, от които са снети обяснения относно провеждани срещи, влизане, излизане от сградата на Радиото заедно с генералния директор или други лица, относно факти, които се отричат от тези лица. С оглед на това, че твърдящите твърдящите за наличието на такива срещи посочват, че на входа на Радиото има непрекъснато действащи охранителни камери, са изискани записите от тези охранителни камери, които ясно ще покажат кой какво и кога е правил. И тук се очертават две групи свидетели. Според първата група – те твърдят, че случилото се в периода от 9 септември 2019 г. до 13 септември 2019 г. на практика са действия, които са били насочени към, направо казано, сваляне на журналиста госпожа Силвия Великова от ефир, за да, според тях, не може тя да отразява и коментира протестите по повод процедурата за избор на главен прокурор, да не води предаването „Преди всички“ на 13 септември, като като това е група от четири лица: Великова, Савов, Късовска, Чешмеджиев, които най-общо сочат, че през този период те са имали разговори с генералния директор, че самият генерален директор е бил притеснен по повод упражняван спрямо него натиск от четири лица, от политически партии, чиито имена не е споделил пред тях… А изрично е отговорил на зададени конкретни въпроси на журналиста госпожа Силвия Великова дали това са определени лица – той казал, че това не са три от посочените от нея лица, а са други лица. И най-общо нещата са свързани с проведен разговор между госпожа Великова, освен всичко друго, което тя и не само тя, а и нейните колеги твърдят, че се е случило в Радиото, в Борисовата градина. Според госпожа Великова такъв разговор в Борисовата градина е бил проведен. Според нея при провеждането на този разговор генералният директор ясно е казал, че тя трябва да бъде свалена от ефир. Посочил е и причините, поради които това трябва да стане – посочил е, че, ако това не стане, бюджетът на Радиото няма да бъде увеличен, нормален или няма да стигне за разходите на Радиото. Посочил е също така, че това е свързано и със заплахи спрямо него, употребил е, според нея, израза, че децата му ще останат гладни и че това той трябва да направи и така нататък. Отделно от това се излагат и факти относно издаването на командировъчна заповед. По силата на тази командировъчна заповед Силвия Великова е следвало да замине да обучава журналисти в Радио „Стара Загора“. Според тази първа група лица, от които са снети обяснения, на практика това е свързано именно с опита журналистът да бъде свален от ефир. Това на практика представляват и твърденията на първата група лица – всички обяснения са изключително подробни. Според господин Сотир Цацаров наблюдаващият прокурор е направил максималното, с оглед на това се изчистят всички подробности, които са свързани с часове, телефонни номера, включително и до минути, за да може твърдяното от една група свидетели и категорично отричаното от друга група свидетели да бъде ясно проследено на базата на евентуално получените резултати от разпечатките от мобилните оператори. Според главния прокурор втората група свидетели най-общо имат една позиция, която съвпада с обясненията на генералния директор. Генералният директор твърди, че на десети е бил в командировка в чужбина. По телефона му се е обадила госпожа Маркова, която го е замествала, член на Управителния съвет на Радиото. Станало е дума за издаването на заповед за командироването на Силвия Великова в Стара Загора, станало е ясно, че това е съвсем нормална процедура, за която и самият журналист е знаел, и че тази заповед трябвало да бъде подписана. След това генералният директор е казал, че поради спешни проблеми, свързани с бюджета на Националното радио, е следвало да се върне в България на 11 септември и на 11 септември се е върнал в България с по-ранен полет. На 11 септември следобед се е прибрал в сградата на Радиото, занимавал се е с текуща работа и на 11 септември, това е връзката с първата сюжетна линия, свързана със спирането на излъчването на програма „Хоризонт“, е получил въпросното уведомление. Това уведомление е резолирал с „да“, защото е мислел, че става дума само за профилактика на студиен комплекс на Националното радио. На 11 септември – това е един ключов момент, който е свързан с основното разминаване на обясненията и на двамата, според журналиста госпожа Силвия Великова, тогава на 11 септември е бил проведен разговор между генералния директор и нея в Борисовата градина по изрично искане на генералния директор да бъде извън сградата на Радиото и тогава той я е уведомил за исканията към него тя да бъде свалена от ефир. Самият генерален директор заявява, че на 11 септември 2019 г. той наистина е бил в Борисовата градина – видял е госпожа Великова, видял е нейна колежка, която е била в майчинство и е била там с детето си, поздравил ги е, след което е продължил по пътя си. Оттам насетне генералният директор описва събитията на 12 септември 2019 г., които са свързани с пенсионирането на ръководителя на програма „Хоризонт“. Според него съвсем нормално е предвидено и планирано, според ръководителя на програма „Хоризонт“ – господин Ивайло Савов – абсолютно изненадващо, след като той най-общо казва на генералния директор думи от типа на: „Ти чуваш ли се какво искаш от мен?“, на 13 септември генералният директор казва, че сутринта е бил вкъщи, обадили са му се още рано сутринта, че програма „Хоризонт“ не излъчва и според него това е моментът, в който той е разбрал за първи път, че излъчването на програма „Хоризонт“ е спряно на територията на цялата страна. Той казва: „Завявам, че аз лично не съм искал от никого да бъде заменяна Силвия Великова като журналист, отразяващ събитие, нито като водещ на предаване.“ На базата на тази проверка и резултатите от проверката Сотир Цацаров заявява, че наблюдаващият прокурор от Софийска районна прокуратура ще вземе решение за образуване на досъдебно производство. Казано по друг начин – според него данни за престъпление са налице. В хода на изслушването и задаване на въпроси се установи, че ще бъдат иззети разпечатки за телефонни разговори, както от, така и към генералния директор, както и че заповед за командировка на госпожа Силвия Великова има. Има разминаване в твърденията по отношение на причините, поради които е издадена тази заповед. Според едната група свидетели заповедта е издадена в деня на събитията и е по искане на ръководителя на Радио „Стара Загора“. Според другото твърдение заповедта е издадена по съвсем нормален ред, предварително е съгласувана, свързана е с така наречена репортерска академия, тоест обучение на журналисти от регионалните центрове, от журналисти от София и според твърдението на генералния директор: „На 10 септември ми се обади госпожа Маркова и ме информира това е членът на Управителния съвет на Радиото, която го замества, докато той е в чужбина – и ме информира, че е постъпила докладна записка от директора на Регионална радиостанция – Стара Загора, Любомир Чешмеджиев до генералния директор на БНР, заведена с входящ номер еди-кой си от 10 септември, с която моли журналистката Великова да бъде командирована. Казах на Маркова да резолира докладната с „да“ и да я насочи към директора на програма „Хоризонт“.“ Твърдението на директора на програма „Хоризонт“ е, че тази заповед въобще не е свързана с някакво предварително съгласуване. Тоест той и колегите му свързват тази заповед с опит на практика журналистът да бъде отстранен от ефир конкретния ден. Тоест да бъде намерен съвсем законен претекст тя да не участва в предаване и да води предаване. Главният прокурор Сотир Цацаров представя пред Временната комисия така наречената от него трета сюжетна линия, според която на 26 септември постъпва сигнал в ДАНС от генералния директор на Радиото, в който сигнал генералният директор излага данни за нарушения, които са свързани с бюджет, обществени поръчки и договори, които са констатирани от него. Става дума за просрочени финансови задължения, за необезпечени договори, за плащания по договори, които са в резултат на проведени обществени поръчки, свръх прагът в поръчката и в самия договор, заплащания по договори за сключени обществени поръчки за извършени дейности, които пък въобще не са в обхвата на поръчката, както и за липсваща компютърна информация от служебни компютри на длъжностни лица. На базата на този сигнал ДАНС оформя справка, в която обаче изрично се посочва, че сигналът и всичко твърдяно в него не е подложено на проверка. Тази справка е изпратена на прокуратурата и сигналът е изпратен на Софийска градска прокуратура тъй като касае длъжностни престъпления. В обхвата на изслушването на Сотир Цацаров от Временната комисия обаче, все още не са налице резултати от извършените проверки. Главният прокурор представя според него така наречената четвърта сюжетна линия в Радиото, която не е свързана с принуда или с длъжностни престъпления. На 23 септември 2019 г. в Четвърто районно управление на

на Радиото – редактори, като пострадалото лице е репортер. Той твърди, че на 20 септември около 18,10 ч. е влязъл в нюзрума, последвал е спор с намиращите се там двама редактори. В хода на възникналия спор по повод това да се излъчи или не новина, която е от въпросния репортер, единият от редакторите буквално е осъществил физическо посегателство спрямо него. До момента са разпитани трима свидетели. Единият от тях е пострадалият, който потвърждава своята версия. Другите двама са въпросните редактори, които общо взето потвърждават наличието на спор и според тях нищо повече от нормално избутване в резултат на този спор. Най-сетне е разпитана и госпожа Даниела Късовска, която по това време е била заместник на ръководителя на програма „Хоризонт“, която описва наличието на конфликт и опит хората да бъдат разтървани при това боричкане. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която ще трябва да даде заключение за травмите, като пострадалият е представил и медицинско свидетелство. Предстоят разпити на много други свидетели, защото всичко това се е случило в сградата на Радиото в работно време, където е имало хора, които работят и най-вероятно също са възприели този инцидент. Сотир Цацаров представя по свои думи и тъй наречената пета сюжетна линия, в която, според думите на генералния директор на Радиото, той оповестява, че е предотвратен втори опит за спиране на Радиото. Последователността на събитията, установена от прокуратурата, е следната: ръководството на Радиото е получило писмо, че на 4 октомври ще бъде извършена профилактика на „Копитото“ за периода от 9,00 до 17,00 ч. Според господин Цацаров не може да става дума за опит дума за опит на НУРТС да спре Радиото. Профилактиката е абсолютно планова, като прокуратурата е изискала и им е изпратен графикът за тази профилактика. Тази профилактика по никакъв начин не е могла да засегне излъчването на програма „Хоризонт“. Въпреки това, след като тази кореспонденция е получена в ръководството на Радиото, то е сезирало ръководството на НУРТС, с което заявява, че категорично възразява срещу тази профилактика. След това ръководството на Радиото е изпратило цялата кореспонденция към прокуратурата. Тя е изпратила кореспонденцията по компетентност на СЕМ и отговорът, който е получен от СЕМ, в крайна сметка е от сметка е от дата 9 октомври 2019 г., като СЕМ твърди, че тези документи са били изпратени по надлежния ред при тях и че проверката им е установила, че те съдържат данни за абсолютно нормална, планирана профилактика, съобразно сключен договор между Националното радио и НУРТС. в случая не става дума за каквито и да е събития, различни от планираната профилактика. При изслушването си Сотир Цацаров уточнява, че тъй наречените от него сюжетни линии са от гледна точка на иницииращ документ, който води до образуването на преписка или на досъдебно производство. При всички случаи може да се разсъждава за наличие на връзка между поне две от тъй наречените сюжетни линии, а това е спирането на Радиото и твърденията за упражнена принуда. На практика се вижда, че едното е на фаза досъдебно производство, още на фаза проверка, но и то ще стане досъдебно производство. Според главния прокурор може да се разсъждава за обединяването им, което е напълно възможна хипотеза, тъй като обясненията на генералния директор на Радиото по отношение на хронологията и събитията, свързани със Силвия Великова, преплитат с хронологията и на всичко онова, което той твърди, както и с действията, извършени по повод спирането на Радиото. Според Цацаров не може да се обединят в една сюжетна линия с твърденията за физическо насилие. Според него това е съвсем отделно досъдебно производство. Петата сюжетна линия – тази, свързана с твърдения и опит за второ спиране на Радиото, беше спомената. От нея не може да произлезе никакво наказателно производство. Тя е една преписка, кореспонденция между Радиото, СЕМ и главния прокурор. Тя е изложена пред Временната комисия единствено за яснота.

включително и такива, които имат отношение към фактите в по-късен етап, както и лица, които твърдят, че има наличие на вмешателство в редакционната независимост на Радиото. В резултат на изслушването В резултат на изслушването и събирането на информация може да се заключи следното: Прекъснато е излъчването на програма „Хоризонт“ на 13 септември 2019 г., като за времето от 6,00 ч. сутринта до 10,24 ч. програма „Хоризонт“ е достъпна само онлайн. Не е налице техническа причина за спиране на Радиото. Радиото е спряно след изпращане на изричен имейл с искане за спиране, а по-късно и за повторно пускане НУРТС. Фактическото изпращане на имейла с искане за спиране на Радиото е направено от господин Пламен Костов, директор на дирекция „Техника“. Налице са множество индикации за възлагане на спиране на Радиото от страна на господин Светослав Костов, генерален директор на Българското Временната комисия не може да установи със сигурност дали това е налице, като то следва да бъде установено от прокуратурата. Ако тя го констатира и го квалифицира като престъпление, то следва да бъде потвърдено от съда. Независимо от това, генералният директор е лицето, което носи цялостна отговорност по обезпечаването на нормалната дейност на Радиото във всички негови програми. Негова грижа е било той да бъде в течение с направените и разпоредени разпоредени проверки, да не извършва и да не допуска да се извършват от други лица груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио операторите, един от които е непрекъснатост на излъчване на сигнала на програма „Хоризонт“. Генералният директор е следвало да обезпечи безпроблемното и непрекъснато излъчване на радиото в условия на плурализъм, гарантиране на право на изразяване на мнение, достъп до информация, осигуряване на свободата и недопускане на цензуриране на медийни услуги в рамките на програмите на Българското национално Той е следвало да обезпечи и нормалната работа в Радиото в дух на колегиалност, разбирателство, свобода на журналистите при спазване на законите и правилата за работа в Радиото, в интерес на аудиторията. Органът, който следва да направи преценка за изпълнението на тези задължения от страна на генералния директор Светослав Костов, е Съветът за електронни медии. Той е преценил, че господин Костов не е съумял да изпълни надлежно едно или повече от тези свои задължения, като е допуснал спирането на Радиото на 13 септември 2019 г. и поради допускането на подобно грубо нарушение, го е освободил на 17 октомври 2019 г. По отношение на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио Временната комисия установява, че са налице твърдения и индикации за извършване на натиск над журналисти, но те са за натиск от страна на членове на ръководството на Радиото над над самите журналисти. По-специално налице са твърдения за оказан натиск от страна на господин Светослав Костов и на господин Николай Кръстев над госпожа Силвия Великова, които твърдения са подкрепени от господин Ивайло Савов, както и от госпожа Даниела Късовска. Тези твърдения са напълно отречени от господин Светослав Костов, като членът на Управителния съвет на БНР господин Стефан Ташев посочва, че над Управителния съвет и над него лично не е оказван никакъв политически, икономически или друг натиск. Господин Светослав Костов отрича върху него да е оказван какъвто и да било външен натиск. Той твърди, че корпоративен или политически натиск е налице след спирането на сигнала на Радиото, но не посочва пред Временната комисия от кого и над кого. Следователно от сведенията, дадени от всички изслушани пред Временната комисия, никой не посочва категорично конкретни лица, оказали външен политически натиск за свалянето на госпожа Великова от ефир. Изнесените данни са за оказване на натиск от страна на ръководството над журналиста. Временната комисия не е разследващ орган и не може да установи със сигурност достоверността на тези твърдения. Фактите, които се установяват обаче, са, че часове след издаването на командировъчна заповед за командироване на госпожа Великова в Стара Загора, Радиото спира своето излъчване, без да е налице техническа причина за това. Наред с установяването на тези факти Временната комисия констатира, че са налице индикации, че в Радиото съществуват вътрешни проблеми, свързани с разцепление в колективите, оформяне на подкрепа в обществото за конкретни проблеми и липса на съпричастност и солидарност по други. Изнесени са твърдения за наличие на дисбаланс и привилегироване на едни програми спрямо други. В хода на изслушванията се очертават и няколко други групи проблеми. Те най-общо са свързани с индикации за проблеми при финансирането и с разпределянето на средствата в Радиото. Дадени са сведения за непрозрачно и непропорционално разходване на средства. Налице са проблеми и от административно-организационен характер. Временната комисия подчертава, че нито има правомощия да осъществява контрол, нито е заинтересована от вмешателство в текущата работа и оперативната самостоятелност на ръководните лица в Радиото, а и най-вече в свободата на самите журналисти. За Комисията е от значение промяната на позиции и разместването на журналисти да не е резултат от политически и корпоративен натиск, а да е в резултат на мотиви, които отговарят на концепцията на програмата. В хода на своята работа, видно от изслушването на всички заинтересовани страни, такъв външен политически натиск не може да бъде еднозначно установен. Временната комисия констатира, че са налице индикации, че обстановката на работа в Българското национално радио е нездравословна, като са представени твърдения за прилагане на различни стандарти и привилегироване на едни журналисти спрямо други. Това налага подчертаването на ясната отговорност, която има при подбора на генерален директор и управителен съвет на Българското национално радио, на отговорността на самите ръководители в Българското национално радио за цялостно обезпечаване на здравословна, справедлива, плуралистична работна среда, в дух на разбирателство и свобода на действие при прилагането на правилата по еднакъв начин спрямо всички и при осъществяване на цялостната дейност на Радиото в интерес на аудиторията, както и отговорността, която има самото Народно събрание за приемане на промени и обезпечаване на законодателство, което да гарантира и да създава условия за осъществяване на свободна, плуралистична, качествена журналистика в На базата на всичко това БНР би трябвало да информира точно, достоверно, своевременно и надлежно аудиторията, като законодателството да задава достатъчно механизми за контрол и отговорност без прекомерна намеса от страна на регулаторните органи, които представляват държавата, обезпечаващо в максимална степен обществения интерес. В интерес на изясняване на цялостната обстановка в Радиото, следва да се посочи, че мониторинговите доклади, предоставени от страна на Съвета за електронни медии и самото Българско национално радио, показват, че е налице плурализъм в програмите, мненията, гостите, начина на отразяване и начина на предоставяне на информация на аудиторията, което въпреки всички по-горни констатации е индикация е индикация за свободна и независима среда в Радиото. Това показва комплексността и нееднозначността на проблематиката, свързана с работата на БНР, като е извън правомощията на Комисията да обхване и анализира нейните причини и последствия в цялост и пълнота. Временната комисия може само да констатира изнесените пред нея твърдения, да приеме за установени фактите, констатирани от компетентните органи, и да излезе с препоръки и заключения по поставените въпроси. Заключение Временната комисия заключва, че има индикации за осъществен натиск от страна на господин Светослав Костов над госпожа Силвия Великова, като те се основават единствено на твърденията на госпожа Великова, които се отричат от господин Костов. Пред Комисията не са представени твърдения за осъществен политически или друг натиск от конкретни лица, партии или други образувания над ръководството на Радиото или над отделни журналисти. Има твърдения за общ натиск над господин Костов, които той отрича, но не се посочва от кого е осъществен такъв натиск нито от госпожа Великова, нито от други лица, представили факти и обстоятелства, изнесени пред Комисията. На 13 септември 2019 г. сигналът на програма „Хоризонт“ е спрян, като за това не е било налице техническа причина, а е в резултат на изрично решение, взето вътре в Радиото. Българското национално радио са налице вътрешни проблеми, свързани с нездравословна работна атмосфера, разцепление на колективите, проблеми с финансирането и непропорционалност на разпределянето на средства между отделните програми. Временната комисия счита, че следва да препоръча на Комисията по културата и медиите да обсъди възможността за внасяне на предложения за законодателни промени, които да бъдат насочени към преодоляване на несъвършенства в нормативната уредба. Те следва да спомогнат за създаване на предпоставки за по-оптимално функциониране на Българското национално радио, без да се осъществява прекомерно вмешателство от страна на държавата и при спазване на принципите на Конституцията и на духа на заложените в чл. 39 право на изразяване на мнение, свобода на медиите и другите средства за масова информация, както и на правото на търсене, получаване и разпространяване на информация.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Господин Биков, да представите и решението, за да си свършите докрай работата и после ще дам почивка.

На заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Докладът за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българско национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от бе приет с 6 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ и предлага на Народното събрание да приеме следния Проект на решение:

г., Докладът за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българско национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Благодаря, уважаеми господин Биков. С това представянето приключи. След почивката ще започнем с разискванията. Давам почивка до 12,00 ч.